Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 11.04.2012 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет на 24.11.2011 г.; Ивайло Тошев и група народни представители на 4.04.2012 г. Докладът ще ни бъде представен от господин Ципов. Заповядайте, господин Ципов.

общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. „Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклад.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 3.

Удостоверяване на изявленията за подкрепа онлайн на европейска гражданска инициатива Чл. 53а. (1) Европейска гражданска инициатива се извършва чрез подписка при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011. (2) Изявленията за подкрепа от поддръжниците на предложена европейска гражданска инициатива се събират на хартиен носител или по електронен път. (3) В случаите, когато се събират изявления за подкрепа онлайн, получени чрез системата за събиране онлайн на данни, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е органът, компетентен да удостовери, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011, 211/2011, чрез определени от министъра акредитирани лица по чл. 57, ал. 1 от Закона за електронното управление. (4) Преди да започне събирането на изявления за подкрепа, организаторите правят искане до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да удостовери дали системата за събиране онлайн на данни, която ще бъде използвана, отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011. (5) Методиката, правилата за извършване на оценката за съответствие, определянето на акредитираните лица по ал. 3 и изискванията към тяхната дейност се уреждат с наредба на Министерския съвет. (6) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията води списък на акредитираните лица, достъпът до който е безплатен. (7) Техническите характеристики и характеристиките за сигурност на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн са определени в Регламента за изпълнение (ЕС) 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 г. относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета

акредитираните от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица по ал. 3 издават в срок от един месец удостоверение по образец – Приложение ІV към Регламент (ЕС) № 211/2011. (9) Признават се удостоверения за съответствие на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011, издадени от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз. Проверка и удостоверяване на изявленията за подкрепа на европейска гражданска инициатива Чл. 53б. (1) В случаите, когато е организирана европейска гражданска инициатива, компетентен орган за извършване на проверка и удостоверяване броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за Република България, е Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва в срок до три месеца от получаване на изявленията, като за резултатите от нея на организаторите се издава удостоверение, потвърждаващо броя на действителните изявления за подкрепа. (2) Финансовите средства за извършване на проверката по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет. Защита на личните данни Чл. 53в. Събирането и обработването на лични данни по тази глава се извършва при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.”

т. 2, § 1а се изменя така: „§ 1а. Финансовите средства за извършване на служебни проверки на подписките за местен референдум, за местна гражданска инициатива и за свикване на общо събрание на населението са за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим с колегата Захари Георгиев по отношение на § 5, е следното. Всъщност то е обратно на предложението, което се прави от вносителя, и гласи следното: „Финансовите средства за извършване на служебни проверки на подписките за местен референдум, за местна гражданска инициатива и за свикване на общо събрание на населението да бъдат за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.” Предложението сме направили, изхождайки от това, че всъщност данните, които постъпват в ГРАО по отношение на лицата и по отношение на данните, които трябва да бъдат проверени при провеждане на местен референдум, местна гражданска инициатива и свикване на общо събрание на населението, се въвеждат от служителите в общинската администрация. В този случай общинската администрация и служителите на ГРАО към Министерството са един вид като скачени съдове, защото първичната информация за лицата се подава от служителите на общинската администрация към ГРАО безвъзмездно. Текстът, който вносителите предлагат, е: когато обаче се провежда местен референдум, местна гражданска инициатива или свикване на общо събрание на населението, проверката на подписките, която се прави от служителите на ГРАО, да се заплаща от общините. Това считаме за неприемливо, защото всъщност когато общините подават информацията към ГРАО, на тях този труд не се заплаща. Но когато ГРАО трябва да провери подписките, служебна проверка на подписките, се оказва, че това трябва да се заплати от общините. подкрепа на нашето предложение е и едно становище на Националното сдружение на общините в Република България, с входящ номер на Народното събрание от 14 декември 2011 г. Това е към момента, когато законопроектът беше внесен на първо четене. Тяхното становище е в смисъл: проверките, които се извършват от ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да стават безвъзмездно за общините на принципа на служебното начало, както общините сами въвеждат данните, на база на които се извършват тези проверки.

Доколкото си спомням позициите, които заеха някои други представители, членове на Комисията по правни въпроси – също изразиха принципно съгласие.

че общините, подавайки данните към ГРАО, го извършват безвъзмездно, а впоследствие, когато се наложи служебна проверка на подписките, се оказва, че общините трябва да плащат за това. Държа да подчертая, че нашето предложение не изисква допълнително заделяне на целеви финансови средства регионалното развитие и благоустройството за тези разходи. Те могат да бъдат извършени в рамките на бюджета, който ежегодно се определя за министерството, и не налагат някаква допълнителна финансова обосновка на това предложение. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Захари Георгиев и Милена Христова, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 81 народни представители: за 21, против 38, въздържали се 22. Предложението, текстът не е приет. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 4 и който се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението и текста на вносителя за § 6, който става § 5, като двете предложения се подкрепят от комисията.

Вносител е Комисията за защита на личните данни на 31 януари 2012 г. С Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Ципов.

Гласували 84 народни представители: за 82, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Второто процедурно предложение е за допускане в пленарната зала на основание на чл. 39, ал. 2 от нашия правилник, на госпожа Венета Шопова, председател на Комисията за защита на личните данни. Подлагам на гласуване така направеното предложение.

предложение. Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, поканете госта в залата. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин председател. „На свое заседание, проведено на 22 февруари 2012 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. На заседанието присъстваха Венета Шопова, председател на комисията, и членовете – Валентин Енев, Мария Матева, Веселин Целков и Красимир Димитров. Госпожа Шопова представи Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г., който е изготвен на основание чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни и се отнася за периода 1 януари 2011 г. 31 декември 2011 г. Годишният отчет обхваща специфичните дейности и основните правомощия на комисията. В началото на отчета е анализирана степента на реализиране на приоритетите на комисията. Последователно са представени правомощията на комисията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения, дейността по регистрация на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, направен е анализ на практиката на комисията по разглеждане на жалби и осъществяване на контролната дейност. Представен е преглед на изразените становища по актуални въпроси и разрешения за предоставяне на лични данни в трети държави, както и реализираната дейност по обучение в областта на защитата на личните данни. Специално внимание е отделено на сътрудничеството на комисията с други органи в национален и международен план, както и готовността на Комисията за осъществяване на надзора по обработване на личните данни в Националната Шенгенска информационна система, с оглед предстоящото присъединяване на страната към Шенгенското пространство. Направен е обзор на приноса на националния надзорен орган по защита на данните към политиката на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни. Представени са административният капацитет и финансовото състояние на комисията през годината. През 2011 г. Комисията е разгледала 454 броя жалби, сигнали и запитвания относно обработването на лични данни. С решение на Комисията са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 441 500 лв. През отчетния период Комисията продължава да развива контролната си дейност посредством предварителни, текущи и последващи проверки, като общият им брой е 1256. Основен приоритет на Комисията през 2012 г. е участието й в дейностите, свързани с промени в европейската правна уредба на защитата на личните данни и прилагането на европейските правни инструменти, имащи отношение към защитата на личните данни; продължаването на ефективната информационно-образователна дейност; провеждането на преговори и сключването на споразумения за сътрудничество със сродни надзорни органи по защита на личните данни и други. По време на обсъждането участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Ивелин Николов, Цветан Сичанов, Неджми Али, Атанас Мерджанов и Михаил Миков. Въпросите, които те поставиха пред членовете на Комисията бяха: извършват ли се проверки в големите хипермаркети и какви са резултатите от тях; упражнява ли се контрол върху мобилните оператори и достатъчен ли е определения от комисията размер на глобите в случай на открити нарушения; налице ли са празноти в Закона за защита на личните данни, спъващи работата на комисията и има ли необходимост от промени; какви действия предприема комисията, в качеството си на административен орган, при видна злоупотреба на лични данни и налага ли административни наказания, когато са налице административни нарушения, без значение дали по случая е сезирана и прокуратурата; извършвани ли са проверки в затворите? На така поставените въпроси отговори госпожа Шопова, председател на комисията. По отношение на големите хипермаркети тя обяви, че са правени проверки през годините по жалби на граждани и Комисията е издала задължителни указания относно формата на тъй наречените Тя категорично обеща, в отговор на въпроса на народния представител Ивелин Николов, че комисията ще се самосезира и ще извърши отново проверка на място. Що се отнася до контрола върху мобилните оператори и налагания размер на глобите, въпрос поставен от народния представител Цветан Сичанов, госпожа Шопова обясни, че действително има много жалби от граждани, насочени срещу мобилните оператори, но не всички са счетени за основателни. Комисията е наложила административни наказания по тези от тях, които е приела за такива. Тя призна, че в действителност по основателните жалби не се налага висок размер на глобите, защото в по-голямата си част не се доказва злоупотреба с лични данни, а технически и организационни нарушения. В отговор на въпрос от страна на народния представител Атанас Мерджанов, госпожа Шопова отговори, че към настоящия момент не намира празноти в закона, и че комисията очаква новата европейска правна рамка в областта на защита на личните данни, която ще бъде под формата на един регламент и една директива. По питането на народния представител Михаил Миков, стана ясно, че в затворите Комисията не е извършвала проверки. На въпросите на господин Анастас Анастасов и господин Неджми Али, защо комисията, която е административен орган не налага административно наказание при извършено административно нарушение, касаещо самото администриране с лични данни, без значение дали по случая работи и прокуратурата, госпожа Шопова заяви, че при подобни казуси, комисията може да се произнесе с решение чак след приключване на производството от страна на прокуратурата. В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред със 17 гласа „за”, без гласове „против” и с 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи внесения Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г., № 220-00-8, внесен от Комисията за защита на личните данни на 31 януари 2012 г. и да приеме Проект за решение по него със следната редакция:

Първо, в заглавието на решението да се направи редакционна добавка и след думите „приемане на” да се добави думата „годишния” и после в диспозитива на самото решение отново след думата „приема” да се добави думата Благодаря. Реплики на това предложение? Няма. Изказвания? Няма. Уважаеми

гласувайте. Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Подлагам на гласуване цялото решение, а именно:

от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и такъв от Комисията по земеделието и горите. С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Червенкондев. Заповядайте.

На свое извънредно заседание, проведено на 22 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Жана Величкова – директор на дирекция “Инвестиции, иновации и предприемачество”, Симонета Бонева – началник отдел в дирекция “Външноикономическа политика”, Светослава Малчева – главен експерт в дирекция “Външноикономическа политика”; от Държавната комисия по стокови борси и тържища: Едуард Стойчев – председател, Владимир Иванов – член; от Българската агенция по безопасност на храните: д-р Райна Иванова – началник отдел в дирекция “Контрол на храните”; и представители от Асоциацията на тържищата в България, Асоциацията на организаторите на стокови борси, стоковите тържища и пазари на производителите в България, Асоциацията на българските търговци с храни и от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Законопроектът беше представен от господин Валентин Николов. Той посочи, че с приетото през миналата година изменение на Закона за стоковите борси и тържищата всички, които търгуват на едро, без значение на обемите и оборотите на извършваната дейност, са били задължени да се регистрират като тържище или стокова борса и да заплатят такса, както и да поемат редица инвестиционни ангажименти във връзка с привеждане на дейността си в съответствие със закона. Вследствие на тези изисквания са постъпили редица жалби, които са довели до предлаганите изменения и допълнения в Закона за стоковите борси и тържищата. Изтъкнато беше, че с промените се предвижда облекчаване на някои изисквания към лицата, които извършват дейност като самостоятелен обект, като се въвежда уведомителен режим. Предлага се „самостоятелен обект” да е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и чл. 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на търговеца. Определени са условията и редът за извършването на дейност като самостоятелен обект, както и се въвеждат редица изисквания за търговците, осъществяващи дейност като самостоятелен обект за търговия на едро с налични храни и цветя. Те се задължават да предоставят на купувачите нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, и да съхраняват посочените документи на мястото на извършване на продажбата, да регистрират сключените от тях сделки в специален дневник, както и да издават фактури и/или касови бележки. Допълнително се намалява размерът на санкциите за установени нарушения с цел да се подобри тяхното превантивно действие и адекватност. От обхвата на закона се предлага да отпаднат търговските сделки на едро с налични храни и цветя, в случаите на директни доставки от и за преработвателно предприятие, както при продажби на собствена продукция от мястото на производството. последвалата дискусия участие взеха народните представители Мартин Димитров и Диан Червенкондев, както и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, на Българската агенция по безопасност на храните и на заинтересованите асоциации. Бяха изразени мнения в подкрепа на промените, като беше изтъкнато, че те ще стимулират развитието на малкия и среден бизнес в сферата на търговията на едро с налични храни и цветя. Изразиха се и опасения, че с промяната на режима за посочените обекти ще се намали възможността за ефективен контрол върху тях. Като друг основен момент в дискусията се очертаха контролните компетенции на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Бяха споделени притеснения относно разширените контролни правомощия на комисията и риска от дублиране на контролни правомощия с други държавни органи. Беше отправено предложение да се предвиди възможност за извършване на съвместни проверки от страна на комисията и други компетентни органи. След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 14 народни представители, без “против” и 1 “въздържал се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 2 февруари 2012 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 22 февруари 2012 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 2 февруари 2012 г. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните господин Цветан Димитров, от Българската агенция по безопасност на храните – господин Любомир Кулински и госпожа Райна Иванова – дирекция „Контрол на храните”, от Държавната комисия по стокови борси и тържища – господин Едуард Стойчев председател, и Владимир Иванов – член на комисията, както и господин Димитър Зоров – председател на Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия. Със законопроекта се предлага освен на регистрирани стокови тържища и пазари на производители, търговски сделки на едро с налични храни и цветя да могат да се извършват и в самостоятелни обекти, обособени като складове за търговия на едро с налични храни и цветя. Същевременно се разширява обхватът на изключенията от ограничението сделките да се извършват единствено на определените места, като в него се включват случаите на продажби на собствена продукция от мястото на производството и случаите на директни доставки от и за преработвателно предприятие. Търговията с храни в самостоятелни обекти ще се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на съответния търговец. За целта в 14-дневен срок от започване на дейността ще се изисква писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която ще извършва вписване на самостоятелните обекти в специален регистър и ще осъществява контрола за законосъобразното осъществяване на дейността. Търговците в самостоятелните обекти ще бъдат длъжни да предоставят на купувачите всички придружителни документи за стоката, включително за произход, за качествените характеристики на стоката извън нормативно определените, когато такава информация е представена, както и информация за продажната цена. Сключените сделки ще бъдат регистрирани в дневник по вид и количество на стоките, тяхното качество, цена и начин на плащане. За сключените сделки търговците ще издават фактури, а когато плащането е в брой – фискален бон. В Глава „Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност” се предвижда намаляване на минималния размер на имуществената санкция, налагана на юридическите лица и едноличните търговци. В преходните и заключителните разпоредби е предвидено лицата, които към влизането в сила така предложените промени, извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, в едномесечен срок да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която да ги регистрира. В комисията е постъпило писмено становище по законопроекта от Министерството на земеделието и храните. В становището има направени конкретни предложения по текстовете. Те са предоставени и на водещата Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Пенко Атанасов, Юлиана Колева, Юнал Тасим, Димчо Михалевски и Спас Панчев. Заместник-министърът Димитров представи становището и мотивите на министерството. Той припомни, че компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол за безопасност на храните в е Българската агенция по безопасност на храните. Агенцията осъществява и оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с технологичните документации, с изискванията на националните стандарти и със стандартите, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган. В този смисъл текстове в законопроекта, касаещи контрола върху качеството и безопасността на храните, създават условия за дублиране на контролните функции на два органа – Българската агенция по безопасност н храните и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Условия за дублиране съществуват и по отношение на предвидената регистрация на самостоятелните обекти в Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Складовете за търговия на едро с храни са вече регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.

на Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и на релевантното европейско законодателство, касаещо качеството и безопасността на храните. Във връзка с изложените аргументи Министерството на земеделието и храните счита за нецелесъобразно да се дублират вече разписани в други закони функции и предлага всички текстове, касаещи контрола върху качеството и безопасността на храните, да отпаднат. Също така Министерството счита за нецелесъобразно дублирането на регистрационния режим на самостоятелните обекти по Закона за храните и Закона за стоковите борси и тържищата. Народните представители Димчо Михалевски и Спас Панчев се съгласиха с изказаните аргументи, че следва да има само един контролен орган. От името на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата опонираха, че територията на стоковите тържища и пазарите на производители е особена територия със силно рестриктивен режим за достъп и на нея организаторът следва да гарантира, че предлаганите стоки са придружени със съответните документи за качество, за произход и за произход и за съответствие с изискванията за безопасност. В този смисъл според тях няма дублиране на функции на комисията с тези на Българската агенция по безопасност на храните, а напротив, организаторите следва да имат разписани задължения и да следят на тържището да бъдат доставяни единствено стоки, придружени със съответните документи, удостоверяващи, че отговарят на всички законови изисквания. От името на работната група, подготвила законопроекта, народният представител Юлиана Колева изтъкна, че с него се цели облекчаване на режима относно обектите за търговия на едро с храни и цветя, които е следвало да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за тържищата и пазарите на производители, след последните изменения на Закона за стоковите борси и тържищата. Въвеждането на това изискване е създало сериозни затруднения за вече работещи и лицензирани да извършват тази дейност обекти. Затова народните представители от Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм с почти пълен консенсус са преценили да предложат това изменение на закона, като едновременно с това оставят регистрационния режим в Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която да има правомощие да проверява извършваната в обектите дейност, която не следва да заобикаля режима на Закона за стоковите борси и тържищата. Народният представител Юнал Тасим изрази подкрепа за законопроекта от името на парламентарната група на Движението за права и свободи. От името на Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия също подкрепиха предложените промени. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 2 февруари 2012 г.”

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Този законопроект беше внесен след редица писма, които получи Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм за това, че десетки, да не кажа стотици складове на едро имаше опасност да бъдат закрити и бяха наложени много тежки изисквания – да се превърнат в стокови борси и тържища.

Заедно с колегите от всички парламентарни групи, но най-вече с колегата Червенкондев и колегата Валентин Николов изработихме този законопроект, който на практика запазва складовете на едро в България. Виждам, че две комисии с пълно единодушие са подкрепили текстовете. Това е важно, защото е въпрос за бъдещето – каква икономика виждаме в България. Не можем да виждаме икономика с концентрирани големи бизнес бизнес предприятия, а да позволим малките да бъдат унищожени. Изработването на тези консенсусни текстове коства доста усилия от моя страна и от страна на колегите от комисията. Остана един спорен въпрос, който ще изложа пред Вас. Държавната Държавната комисия по стоковите борси и тържища иска да има нещо като универсална компетентност, за да може да проверява всичко. Тоест ако има данъчни въпроси, да може да проверява данъчни въпроси. Ако има въпроси по качеството на храните – да може да проверява и такива въпроси. Редно ли е това? Редно ли е да има два пъти проверка за едно и също нещо? Редно ли е данъчни въпроси да бъдат проверявани от комисия, която няма точно тази компетентност? Този въпрос сме оставили отворен. Той не е уреден с този законопроект. Ако мога да се обърна към Вас, смятам за правилно да има отнасяне към съответния компетентен орган. Ако има някакво данъчно и Комисията по стоковите борси и тържищата го открие, то да бъде отнасяне към съответната данъчна администрация, която има най-точната и най-добрата компетентност да разгледа въпроса и да вземе отношение. Също и с качеството на храните ако бъде открит проблем с качеството на храните, има компетентен орган, който да се заеме с този въпрос, и не трябва да има подобен двоен контрол. Много важно е да няма застъпване на компетенции на администрацията, защото това води води често до недоразумения, така да го наречем, води до натиск върху българския бизнес, което би трябвало да бъде нежелано от всички нас. Другият въпрос оказва се, че големите вериги магазини не подлежат на контрол от Комисията по стоковите борси и тържищата. Никой не може да отговори на въпроса: как така се оказа, че точно едни предприятия, едни магазини в България са останали извън контрола? Как така се е случило? Никой не можа да обясни пред мен или пред колегите от комисията на какво се дължи това. Изглежда, че те са с повече влияние от малките магазини и поради това по-голямо влияние са останали извън контрола на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-важната роля на българския парламент е да има еднакво третиране. Не може за едни да има двоен и троен контрол, а за другите да се каже: те въобще не попадат в обхвата на контролиране. Това просто не е честно. Този въпрос не беше решен, затова го оставихме отворен, за да поискаме становището и от по-широк кръг да има дебат, може би сега, разбира се, и при окончателното приемане на текстовете, но този въпрос трябва да бъде решен. Не може едни да бъдат винаги привилегировани, понеже са големи, понеже винаги имат начин да потърсят някаква форма на влияние над едно или друго правителство, винаги да попадат извън обхвата на регулирането. Отношението трябва да бъде едно и също към всички играчи.

защото те по-трудно се справят. Всяко едно потенциално регулиране може да ги унищожи, всяко едно по-тежко регулиране ги оставя извън играта. Точно такъв случай имахме и с този закон. Аз смятам, че решението, което аз и колегите представяме пред вас днес, е справедливо, честно и е в полза на българската икономика. Затова призовавам всички парламентарни групи този законопроект да е един от не многото да е един от не многото случаи в българския парламент, който да бъде приет с пълен консенсус, защото това е добро за България. Добре е да има конкуренция, добре е да има повече складове на едро, добре е да се развива българският бизнес.

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата под № 254-01-11, внесен от Валентин Алексиев Николов и група народни представители на 2 февруари 2012 г. Гласували

Програмата за днешния ден беше изчерпана. Утре редовно пленарно заседание в 9,00 ч. Закривам заседанието.